Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o informiranju potrošača o hrani, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 348. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje i prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, izvolite. Zahvaljujem štovana potpredsjednice, štovane kolegice i kolege. Zakon o informiranju potrošača o hrani donosi se radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, odnosno kako bi se u potpunosti osigurala provedba Uredbe EU br. 1169/2011 Europskog 25. listopada 2011. godine o pružanju informacije o hrani potrošačima. Ovo područje u Republici Hrvatskoj do sada je bilo regulirano Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane kao Pravilnikom o označavanju nutritivnih vrijednosti hrane donesenim temeljem Zakona o hrani i usklađenim s Direktivom EU koju zamjenjuje navedena uredba radi kojeg se donosi ovaj zakon. Cilj uredbe kao i samog zakona je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i interesa potrošača na način da ih informiramo o hrani koja im se nudi na tržištu, dat će im potpune i neobmanjujuće podatke o istoj, te nesmetano funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU čijim dijelom od 1. srpnja ove godine postaje Republika Hrvatska. Uredba potpisuje područja primjene na način da se propisani zahtjevi odnose na svu hranu namijenjenu krajnjem potrošaču u maloprodaji kao i hranu koju nude objekti javne prehrane, ugostiteljstvo. Nadalje, opće principe vezane za informiranje potrošača o hrani, prema kojima hrana mora biti označena točno, jasno i lako razumljivo i potrošaču i dane informacije ne smiju obmanjivati potrošače o podrijetlu, sastavu, svojstvima hrane i slično. Nadalje, propisuje obveze i obvezne podatke koji moraju biti navedeni pri označavanju hrane. Primjerice naziv hrane, rok trajanja, sastav, podrijetlo i drugo kao i način navođenja obaveznih podataka i odgovornost za informiranje potrošača o hrani koji imaju subjekti u poslovanju sa hranom u svim fazama od proizvodnje hrane i stavljanje na tržište ako njihove djelatnosti uključuju pružanje informacije o hrani potrošačima. Novi zahtjevi koje propisuje uredba, a koji su primjerice po prvi put je propisana veličina slova kojom hrana mora biti označena i iznosi najmanje 1,2 mm osim kod malih pakovanja gdje ona može biti minimalno 0,9 mm. Propisana je obveza uočljivog označavanja alergena bilo izdvajanjem alergena iz popisa sastojaka ili njihovim isticanjem u popisu sastojaka boldiranog kurzivom ili drugom bojom, a također u obvezi, ta se obveza odnosi i na nezapakiranu robu. postaje obvezno navođenje nutritivnih vrijednosti za svu hranu, znači energetske vrijednosti, količine masti, ugljikohidrata, bjelančevina, soli i ostaloga i obvezno je navođenje datuma zamrzavanja za pripravke od smrznutoga mesa ili datuma prvog zamrzavanja ako se proizvod zamrzava odnosno smrzava više puta. Govorim oko smrznutog mesa i smrznutih neprerađenih proizvoda u ribarstvu. Zakonom se osigurava provedba navedene uredbe utvrđujući tijela nadležna za provedbu uredbe. To su Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja, zatim tijela nadležna za provedbu službenih kontrola i nadležne inspekcije, Ministarstvo poljoprivrede. To su inspekcije za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori, veterinarski inspektori, Ministarstvo zdravlja sa svojim sanitarnim inspektorima i Državni inspektorat, odnosno gospodarski inspektori. Način postupanja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola inspektora ovisno o utvrđenim nesukladnostima, primjerice u slučaju manjih nesukladnosti s propisima i propisanim zahtjevima, odnosno kada one ne predstavljaju opasnost za zdravlje potrošača inspektor neće odmah ograničiti i/ili zabraniti stavljanje ili narediti povlačenje sa tržišta takve hrane, već možete odrediti primjereni rok za njegovo uklanjanje. I zakonom su propisane upravne mjere i prekršajne odredbe. Donošenjem Zakona o provedbi Uredbe br. 1169/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2011. godine o pružanju informacija o hrani potrošačima osigurat će se visoka razina zaštite zdravlja i interesa hrvatskog potrošača identična kao i u zemljama članicama EU dajući im točnu, potpunu i jasnu informaciju o hrani koja im se nudi na tržištu te im na taj način omogućiti donošenje odluke o kupnji. Važno je napomenuti da Uredba od 13. prosinca 2014. godine predviđa i prijelazno razdoblje za usklađenje sa novim zahtjevima o informiranju potrošača tijekom kojeg subjekti u poslovanju s hranom mogu iskoristiti zalihe stare ambalaže koje nisu sukladne sa novim zahtjevima. Zahvaljujem. Hvala i vama ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite kolega. hrani s konačnim prijedlogom zakona RH usklađuje svoje propise u području označavanje, reklamiranja i prezentiranja hrane i hranjivih vrijednosti hrane s relevantnim propisima EU od 2005. godine. U tom vremenu donesene su Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, također donesen je i Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane, također i Pravilnik o informiranju potrošača o hrani. Temeljem tog dijela Ministarstvo poljoprivrede izvršilo je analizu te je utvrđeno da će se od 1. srpnja 2013. godine u području informiranja potrošača o hrani, odnosno u području označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane izravno primjenjivati sljedeće uredbe: prije svega Uredba EU od 25. listopada 2011. godine i Uredba Komisije od 31. ožujka 2004. godine. Kad definiramo koja su to osnovna pitanja koja se utvrđuju ovim zakonom prije svega možemo istaknuti da je to prijedlog zakona koji predstavlja temelj za osiguranje visoke razine zaštite potrošača vezano za informiranje o hrani, a također uzimajući u obzir razlike o percepciji potrošača i njihove potrebe za podacima. Istovremeno osiguravajući nesmetano funkcioniranje tržišta. Također, ovim zakonom se utvrđuju opći principi, zahtjevi i odgovornost vezani za informiranje o hrani. Također, utvrđuju se i načini kojima se potrošačima jamči pravo na informacije i procedura za informacije o hrani uzimajući u obzir potrebu za omogućavanjem opravdane fleksibilnosti radi reagiranja za budući razvoj i njihovim zahtjevom za informiranjem. Također, prijedlogom zakona definiraju se pojedini pojmovi upućivanjem na odgovarajuće uredbe Europe koje će se nakon pristupanja RH Europskoj uniji izravno i primjenjivati. Prijedlogom zakona se nadalje definiraju nadležna tijela i njihove zadaće te tijela nadležna za provedbu službenih kontrola inspekcije i to u smislu Uredbe EU dana 69/2011. i Uredbe 608/2004. S obzirom na činjenicu da uredba te mogućnost donošenja nacionalnih mjera i nacionalnih propisa EU za pojedina pitanja koja nisu istom regulirana ovim prijedlogom zakona daje se temelj za donošenje takvih propisa. U skladu s odredbama uredbe zakonom je također dan temelj za pravilnike, naredbe i naputke koje će biti potrebno donijeti za provedbu pravnih akata EU a koji će biti doneseni temeljem uredbe naprijed navedene. U skladu prijedloga zakona jasno su definirana postupanja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola ovisno o utvrđenim nesukladnostima. Nesukladnosti su podijeljene prema utjecaju na zdravlje potrošača i dovođenje potrošača u zabludu. Također, predloženim zakonom se određuje i prekršaj i to za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe te novčane kazne za počinjenje prekršaja. I s ovim datumom stupanja na snagu prijedloga ovog zakona prestaje važiti Pravilnik o informiranju potrošača o hrani kao i odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentaciji hrane te se odnose na označavanje hrane i sastojka hrane kao takve. Predloženi zakon označava i posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske EU te omogućava fleksibilnu prilagodbu zakonodavstva RH zakonodavstvu EU. Zbog potrebe usklađivanja zakonodavstva, ono što smo rekli, RH s propisima EU kao i osiguranja provedbe pravne stečevine EU u području informiranja potrošača o hrani sukladno članku 161. Poslovnika predlaže se donošenje Zakona o informiranju potrošača hrane po hitnom postupku. Ovdje mi također u ime kluba HNS-a mislimo da su s time definirani novi odnosi na relaciji proizvođač-trgovina-proizvođač. I to je također bitno i mislim da i ovim prijedlogom Zakona o informiranju potrošača o hrani s konačnim prijedlogom zakona moramo ući spremni u Europu. (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite potpredsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem klub HDZ-a naravno će podržati prijedlog ovog zakona jer on predstavlja zapravo jedan kvalitativni korak naprijed u ovom području. I osobito mi se čini da je dobro i da je praksa koja bi se vjerojatno trebala slijediti u nizu drugih zakona zakona kojima se prihvaća zakonodavstvo EU i primjenjuje u našoj zemlji, a ta je da se slijedom ovog zakona od 1. srpnja ove godine u području informiranja potrošača o hrani, odnosno o području označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane zapravo izravno primjenjuju uredbe EU. Poglavito se to odnosi na Uredbu 1169/2011. Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2011. godine koja je zapravo unijela jedan cijeli niz novina u zaštiti konzumenata hrane u EU pa samim time naravno će i zaštita konzumenata hrane u Hrvatskoj biti na većoj razini. dakle stara negdje godinu i pol otprilike unijela cijeli niz novina dakle od toga da je osigurala pravo potrošača na informacije i to da budu ispravne, jasne, .../Govornik se ne razumije./… informacije o hrani koja se konzumira. Istodobno je pojednostavila propise o označavanju hrane radi jedinstvene primjene u Europskoj uniji, definirala je jasno i čitljivo označavanje što je strašno važno jer smo bili svjedoci da da je ranije u mnogim zemljama Europske unije gdje su postojala pravila o tome da trebaju biti ravno označena, ona je bila označena takvim slovima, takvom veličinom slova da nitko normalnoga vida a pogotovo netko a mnogi su danas izmijenjenog vida tako da im trebaju naočale, nisu bili u stanju to uopće pročitati. Osim toga, jamčila je ta direktiva i dostupnost po prvi put podataka koji povezuju prehranu i zdravlje i omogućuju izbor hrane koja odgovara prehrambenim potrebama pojedinca što je posebno važno. Dakle, to se prvenstveno odnosi recimo na obvezatno označavanje alergena u popisu sastojaka i dodatno naglašavanje uporabom vrsta pisma koji se jasno razlikuju od vrste pisma ostalih sastojaka. Primjerice slovima, stilovima ili bojama u pozadini. Nazivi hrane, mjesto podrijetla i obvezatno navođenje datuma smrzavanja za smrznuto meso, pripravke od smrznutog mesa i smrznute neprerađene proizvode ribarstva su također nešto što zapravo je u toj direktivi značajna bila novina kada je ona donesena negdje prije godinu i pol pa će na određeni način biti korist i našim konzumentima hrane. Jedan od važnih aspekata koji bih htio istaknuti je ono što sam već spomenuo a to je čitljivost i veličina slova. U članku 13. te Europske uredbe se navodi da obavezni podaci moraju biti navedeni slovima minimalne veličine od 1,2 milimetra. ako je najveća površina stranice manja od 80 kvadratnih centimetara onda minimalna visina mora biti 0,9 milimetra. To je vrlo važno upravo iz onog razloga što sam prije rekao jer zadovoljavanje čiste forme da nešto bude navedeno ali tako sitnim slovima da nitko zapravo prosječan ne može vidjeti je potpuno besmisleno i zato je i ova uredba Europske unije koju mi sada izravno prihvaćamo jedno bitno i dobro rješenje. Ja bih naravno opet iz aspekta svoje temeljne profesije istaknuo, važnost još jedne novine koja je dakle, prije godinu i pol uvela ta uredba a to je da moraju biti navedeni sastojci i tvari koji izazivaju alergije intolerancija. Naime, u zapakiranoj hrani u popisu sastojaka to mora biti tako da je na način jasno razvidan da mora biti pisan u fontu koji se razlikuje od ostalih sastojaka i različite pozadine sa jasnom naznakom naziva tvari i proizvoda. A u nezapakiranoj hrani trebaju također biti jasno istaknuti sastojci i tvari koje mogu izazvati alergije i to mora biti naravno na vidljivom mjestu navedeno. To se posebno odnosi primjerice na recimo orašaste plodove, mnogi ljudi su alergični na orašaste plodove, lješnjake, orahe itd., bademe. Jedna od vrlo važnih stvari je isto što ćemo time imati zajamčeno uvijek navedeno mjesto podrijetla što definira članak 26. Europske uredbe gdje je to posebice važno kod nekih prehrambenih namirnica. Svjesni smo evo upravo nedavno poznatih skandala koji su i u Europskoj uniji se javili vezano uz vrste hrane koje nisu bile navedene a ne rijetko se manipuliralo i sa mjestom mjestom podrijetla. Meni je posebno drago isto što će se sada uvesti time i obveza da i u Hrvatskoj bude svakako navedeno a to definiraju članci 29. do 35. Europske uredbe da dakle dakle obvezatno budu navedeni ne samo energetska vrijednost već i sadržaj masnoća, zasićenih masnih kiselina za koje znamo da su štetne ako su u prevelikoj količini, ugljikohidrati, šećeri i soli za koje isto tako znamo da nije dobro konzumirati u prevelikoj količini a koju nažalost Hrvati, odnosno hrvatski građani unose otprilike u tri puta većem iznosu nego što to preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Evo sada će postojati obveza navođenja dakle i sadržaja soli a i zasićenih masnoća osim onih hranjive vrijednosti i svega ostaloga što je i do sada bilo zapravo traženo od prehrambenih proizvoda. Prema tome, u svakom slučaju mislim da je ovo jedan korak naprijed. ponovo bih naglasio prednost izravnog preuzimanja europskih uredbi. I mislim da bi i u nekim drugim zakonima mi mogli krenuti tim putem. Ne moramo uvijek izmišljati toplu vodu i raditi modifikacije u nekim stvarima gdje one nisu potrebne. Ponekad su one potrebne iz različitih razloga nasljeđa, tradicije itd. ali u nekim drugim sferama nisu potrebne a mi svejedno daleko prečesto pokušavamo ići u adaptacije europskih uredbi i nekakva nadopunjavanja koja nerijetko ne doprinose zapravo zapravo onome što se želi s time postići. Pa pohvaljujem ovaj puta upravo ovo da se izravno primjenjuje jedna europska uredba. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Reiner, naravno, naravno da treba i treba i hvala Bogu da ulazimo u Europsku uniju i da se i naše zakonodavstvo do kraja će se prilagoditi

agenciji za plaćanje, i tu smo govorili o plaćama koje se korigiraju ili reguliraju ravnateljima. Očekivala sam da će u ovom zakonu ministar obzirom da ovo spada u područje, iz pregovaračko područje 12. veterina, fitosanitarni nadzor i sigurnost hrane, pa eto progovoriti na koji način će zaštiti milijun i tristo siromašnih i kakva je zdravstvena ispravnost hrane u kontejnerima smećarskim iz kojih oni tu hranu uzimaju. Na koji način će riješiti taj problem? Što će reći o toj hrani? Ta hrana je danas problem u Hrvatskoj. Hvala. Imamo odgovor, potpredsjednik Reiner. Izvolite. Točno je da smo svjedoci toga da nažalost mnogi se hrane s onim do čeg mogu doći, a ne s onim što bi bilo kvalitetno ili što bi jamčilo njihovo zdravlje. Ja samo mogu se nadati da će takvo jedno neizdržljivo stanje za veliki broj hrvatskih građana u dogledno vrijeme biti okončano i da ovaj strmoglavi pad koji, standarda kojem smo svjedoci neće dugo trajati. Međutim, naravno mislim da svi skupa moramo pozdraviti korake koji idu ka tome da se jamči što je moguće bolja ispravnosti i što je moguće bolja kvaliteta prehrambenih namirnica, a svima nam je koji ovdje sjedimo, iako smo u katastrofalno premalom broju, a i svima onima koji o tome odlučuju puno jače nego mi, a to je Hrvatska vlada da se potrude da nažalost ovaj ogromni broj ljudi koji nemaju što jesti, pa jedu bilo šta što mogu, do čega mogu doći da se smanji i da se konačno postigne ono što svi, ja sam uvjeren, želimo. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Stavove HDSSB-a kazat će nam Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa važna je ovo dakako tema pred definitivni ulazak naše zemlje u EU, do 1.7. Zakon o informiranju potrošača o hrani. I do sada smo mi svjedoci da se u Hrvatskoj različitim pravilnicima od 2005. godine regulira ovo ovo pitanje zakona za kvalitetnu, adekvatnu i potpunu informaciju potrošačima o hrani koju svakodnevno konzumirano. Ono što je za ovaj zakon posebno važno, a to je izravna implementacija uredbe, dakle direktive EU u pravno zakonodavstvo RH. To je dakle nešto što je sada evo po nama, po ovom sazivu Hrvatskog sabora novo, ali to je samo početak onoga što nas čeka ulaskom Hrvatske u EU, bit će puno izravnih direktiva, uputa i odluka Vijeća EU i Komisije koju ćemo izravno implementirati u zakonodavstvu RH. I za nas kao Klub zastupnika HDSSB-a je važno da je ta pozitivna ocjena ovog zadnjeg izvješća za ulazak Hrvatske u EU takva kakva je, te ćemo od 1.7. implementirati sve zakone, tako je i ovaj Zakon o informiranju potrošača o hrani. Ono što je za klub HDSSB-a važno osim onoga što su kolege prethodnih klubova govorili oko uvjeta, oko dakle informacija, pravodobnih informacija oko onoga što sve potrošači trebaju RH znati kada postanemo punopravna članica EU. Otvorilo Otvorilo se prošli tjedan o nekim zakonima pitanje o deklaracijama koje ne moraju biti više na hrvatskom jeziku, ovim posljednjim odredbama ovoga zakona kaže se da, dakle hrana koja se stavlja na tržište RH mora biti označena podacima i na način propisanim uredbama iz članka 1. zakona, te drugim posebnim propisima, a to je podaci iz stavka 1. ovoga članka da moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dakle, to je ono priznanje hrvatskog jezika kao jednog od punopravnih i ravnopravnih jezika zemalja članica EU, jest da je dopušteno i više jezično označavanje hrane, ali mi smo evo prošli tjedan raspravljali više od sat vremena samo o tom pitanju. Pa to je jedan od ovih zakon koji, dakle će, pokazuje da će i naš hrvatski jezik biti ravnopravna u u EU, a posebno po ovom pitanju koje se tiče informiranja potrošača o hrani koju kupuju, konzumiraju svakodnevno, dakle koriste u prehrani u RH. Istina je da se može dakle problem staviti na drugu stranu s obzirom na vrijeme, uvjete gospodarske, kriza kriza u kojoj živimo, da je ovo nešto što je pozitivno i mi to prihvaćamo i kao klub ćemo glasati za ovaj zakon, a uvijek se može naći primjera da nažalost i po kontejnerima vise one vrećice gdje piše zdrava hrana, danas ljudi nemaju ni za ono najmanje minimalno čega živjeti, jesti. Pa evo nadamo se da će se osim ovakvih zakona do ulaska Hrvatske u EU i ulaska u naše zemlje u EU, prije svega popraviti gospodarska situacija, da će ljudi moći od svojih plaća normalno, zdravo i kvalitetno živjeti u našoj zemlji. Jesu veliki napori učinjeni da postanemo punopravna članica EU i bivša Vlada, i predsjednica Vlade gospođa Kosor i svi koji su radili do sada, i ova Vlada treba učiniti napore da zaista pokažemo da smo zemlja koja vodi brigu o svojim građanima, da vodi brigu o ljudima koji žive u RH a sutra u EU. Klub HDSSB-a prihvaća, dakle ovaj zakon, izravne implementacije direktiva EU, sve ovo što je rečeno u predloženom tekstu zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na redu je klub nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika HGS-a. Izvolite gospođo Kosor. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, kolegice i kolege. Evo nakon punih godinu dana ja imam priliku obratiti sa ove govornice, govorit ću ime kluba zastupnika, ovaj puta u ime drugoga kluba ali sa jednakim žarom i jednakim poletom jer mislim da je biti zastupnik u Hrvatskom saboru osobita čast koja se ukazuje rijetkima. Dakle Klub koji predstavljam podržat će ove izmjene i dopune zakona, odnosno ovaj zakon, prijedlog zakona sa konačnim prijedlogom čijim stupanjem na snagu će naravno prestati važiti dosadašnji propisi, pravilnik koji je promicao sve one vrijednosti koje i danas donosi ovaj prijedlog zakona. Kao što sam maloprije rekla zakoni koji su pred nama pa i ovaj, još jedanput dokazuju da smo uspješno završili svoj posao, da postajemo članica EU, da hrvatski jezik postaje 24. Službeni jezik EU i ovo je sada dodatno ubrzavanje kako bismo 1.srpnja zaista u potpunosti završili završili posao koji je bio predviđen do ulaska u EU. Naravno nakon ulaska RH u EU predstoji i dalje puno posla. Ono što valja reći i u evo uz ovaj prijedlog zakona da ćemo i dalje morati puno strpljivo, savjesno i kvalitetno raditi jer članstvo će naprosto otvoriti jedan novi prostor cijelo vrijeme. Zašto sam cijelo vrijeme kao predsjednica Vlade dok smo deblokirali pregovore i kad smo naravno nastavljali otvarajući i zatvarajuću pojedina poglavlja govorila da mislim da će ulaskom RH u EU biti bolje dokazuje se na jednom malom segmentu i kroz ovaj zakon. Dakle sigurno da će poboljšati kvaliteta života. To i ovaj zakon dokazuje, da ćemo kroz to zapravo dodatno učvrstiti provedbu Ustava RH. Pogledajte odredbe koje govore o ljudskim pravima, o pravima na čisti okoliš, zdravi okoliš, ali onda sve ono što je vezano i za ono ono što znači život svakidašnji a to je da imamo pravo znati što kupujemo, što plaćamo i koliko naravno i što dobivamo za ono što smo platili. Dakle sigurniji ćemo biti u ono što jedemo, sigurniji u ono što jedu naša djeca. To nam je osobito važno i kao što vidimo iz ovoga prijedloga zakona postoje zapravo tri skupine rekla bih reakcija države na određene propuste na tržištu. Dakle predviđa se reakcija odmah i trenutačno, reakcija u roku od dva mjeseca i reakcija u u roku od najviše šest mjeseci. Ono što je naravno posebno važno, predviđene su i kazne. Po mom mišljenju kazne bi mogle biti i nešto oštrije jer za sve one koji žele, hoće, koji su pripremni varati svoje građane treba udarati vrlo oštro, naravno bez ostatka i svakako bez milosti. Međutim imam pitanje gospdoine ministre vezano za stupanje većine najvažnijih odredaba na snagu. Najvažnijih odredaba, ministra nema. Nažalost nadam se da će se vratiti, dakle najvažnijih odredaba ovoga zakona koji se odnose upravo na ovo o čemu smo govorili i o čemu govorimo. Dakle reakcija na svjesno ili nesvjesno varanje potrošača, građana jer će sve te odredbe na koje su upozoravali i kolege prije mene zapravo stupiti na snagu 14.siječnja, odnosno u siječnju 2014.godine. To su zapravo ključne odredbe. To su odredbe koje pozdravljamo. Dakle, dobro sam rekla, 14.siječnja 2014. 6 i pol mjeseci nakon što Hrvatska postane članica EU će se zapravo tek početi primjenjivati odredbe koje traže da deklaracija bude čitljivo ispisana, da se u deklaraciji vrlo precizno navede sve ono što su sastojci određenoga proizvoda, da se navede datum do kojega važi određeni proizvod, proizvodnja, vezano dakako posebice uz zamrzavanje, zamrzavanje, odmrzavanje mesa, moguće posljedice koje ti čini mogu izazivati itd. Dakle ne vidim ni jednog razloga, naravno da se treba prilagodi i i pripremiti za ovo, ali ovo je vrlo jednostavan zakon koji smo svakako mogli pripremiti, donijeti, izglasati i prošle godine. Dakle moje pitanje ostaje zašto najvažnije odredbe ovoga zakona koje su ključ toga zakona i koje zapravo jesu unaprjeđenje života u RH počinju važiti 6 i pol mjeseci nakon što RH postane članica EU. Inače Inače svakako zbog temeljne intencije ovoga zakona mi ćemo ga prihvatiti i za njega glasati. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, Branko Vukšić izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, ovaj zakon je višestruko značajan. Prije svega ovim zakonom se regulira pravo na informiranje, na informacije. Potrošači imaju pravo znati, imaju pravo znati što jedu, imaju pravo znati što kupuju. Ovaj zakon se tiče i posredno zdravlja nacije. Znamo da je hrana bila sada je i biti će jedan od najunosnijih poslova, a čim je unosan posao, čim taj posao može širi krug obavljati sasvim sigurno da su moguće i najveće manipulacije. Ovim zakonom regulira se označavanje hrane, reklamiranje hrane, prezentacija hrane i hranjivih vrijednosti hrane. Što je najvažnije, cilj ovoga zakona je zaštititi potrošače one koji kupuju, zaštititi ih da za onu cijenu dobiju adekvatnu kvalitetu za sve zapravo znamo cijenu ali za malo toga znamo pravu vrijednost. Sa hranom je ovo pravilo itekako se može primijeniti na hranu. Vrlo važno je naglasiti da je Hrvatska specifična zemlja, da Hrvatska ima itekako veliki broj dobrih zakona, da se u ovom Hrvatskom saboru donose zakoni kao na traci, da svakog dana poboljšavamo zakone međutim najveći problem je neprimjena tih zakona. Neki dan smo govorili o Zakonu o zaštiti potrošača i tada smo isto tako razgovarali o označavanju hrane, najvažniji je zapravo problem nedovoljna jasnoća kod označavanja hrane i nedovoljna informiranost građana RH o tome što jedu. Zato je vrlo bitno kada stupi ovaj zakon na snagu najvažnije su kontrole i vrlo su važne mjere protiv onih koji varaju sa deklaracijama. Ako će se zakon primjenjivati onakav kakav će se donijeti u Saboru tada je sasvim jasno da će hrvatski građani jesti kvalitetniju hranu ili znati će što jedu pa će birati kvalitetniju hranu i tada je jasno da se više sa označavanjem hrane neće moći muljati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom, Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo pred nama je ovaj zakon koji ćemo još jedanput uskladiti sa EU u nadi da će se sigurnost hrane još više pojačati i da će konzumenti koji jedu ali i mi znači ljudi, u ovom zakonu se radi o hrani koja je namijenjena za ljude, moći vjerovati deklaracijama koje su navedene. Što je to u stvarnosti hrana? Odgovora na to pitanje možemo reći da ima onoliko koliko ima ljudi na zemlji. Možemo s stručno ili kao laici slagati sa zakonski određenim definicijama hrane za javne, prave ili neke druge potrebe ali intimno svako od nas čuva svoje mišljenje i svoju sliku onoga što smatra hranom. Pa tako znamo da imamo košar hranu, halal hranu, vegetarijansku hranu, vegansku hranu i svaku drugu hranu ovisno o vjeroispovijesti, ovisno rekla bih o geografskom položaju gdje živimo ovisno o tome, a ono što sam malo prije u replici rekla, nažalost najovisnije sada o našim financijskim mogućnostima odnosno o financijskim mogućnostima milijun i 300 ljudi koji su na rubu gladi. Za njih zaista ove definicije hrane ne možemo prilagoditi ne možemo prilagoditi ovom zakonu jer oni nažalost se hrane negdje drugdje. Suvremeno društvo osujećeno je sa problemima kako uskladiti ovaj socijalno ekonomski razvoj proizvodnju dovoljnih količina hrana i očuvati okoliš, kakao učinkovito sačuvati i spriječiti bolesti koji su uzročno povezane sa hranom i sa prehranom te smanjiti troškove zdravstvene zaštite i gubitke u društvu zbog posljedica bolesti. Geografski položaj Hrvatske i raspoloživi prirodni resursi i klimatski uvjeti pogoduju proizvodnji raznovrsnih namirnica i omogućuju opskrbu stanovništva značajnim količinama hrane iz domaćih izvora. Do uspostave i širenja trgovačke mreže potrošnja namirnica i prehrambene navike stanovništva osobito u seoskim područjima uvelike su ovisile o lokalnoj proizvodnji hrane. Novi pristup sigurnosti hrane postavljen je donošenjem europskog Zakona o hrani odnosno uredbama EZ 178/02 EU parlamenta i Vijeća u 2002.godini. RH je preuzela pravnu stečevinu EU za područje sigurnosti hrane u poglavlju 12 – Sigurnost hrane, veterinarstva i fitosanitarna politika i to je u stvarnosti zakonodavni okvir koji je postavljen donošenjem Zakona o hrani. o hrani. Cilj tog Zakona o hrani bio je zaista osigurati visoku razinu zaštite potrošača, ljudi i interese potrošača u vezi sa hranom. Uzimajući u obzir razlike u opskrbi sa hranom, zatim preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište. Ja bih se osvrnula jednako tako na sigurnost hrane vezano u našim velikim lancima trgovačkim gdje mi jedno vrijeme moram reći da je na proizvodima posebice voća i povrća pisalo porijeklo hrane, međutim sada se ponovno izostavlja porijeklo hrane dakle voće i povrće više ne vidimo da li je iz Hrvatske ili iz neke nemam pojma kakve zemlje. ovdje bih naglasila važnost i ulogu inspekcije u obilasku. Ono što mene osobno vrijeđa da dođemo dođemo na Jadran i da uđemo u jednu trgovačku kuću, radi se u stvarnosti o blizini Ravnih Kotara, možemo reći najvećem proizvođaču voća i povrća, a mi tamo nalazimo hranu iz Španjolske, ne znam, Kine, Indije, Nizozemske, da li je to normalno i da li je ta kvaliteta onakva kakvu možemo prevesti prevesti sa Vrane prema nekom od trgovačkog centra, dakle tu imamo i kratkoću prijevoza. Ovdje se naime radi o tome tome o onoj jednoj sintagmi od polja do stola i HASAP-u. Sve smo to uveli imamo odličnu regulativu i sa ovim zakonom evo još dodatno želimo poboljšati regulativu. Ali mislim da bi smo trebali više odgovornosti unutar nadležnim institucija za kontrolu, više odgovornosti vezane za hranu. Jednako tako pod, drago mi je da se određuje ne samo fond slova, nego da se određuje i sadržaj, to je do sada bilo, zaista je trebalo duplo povećalo da se pročita u stvarnosti sastojci hrane. Pa tako

Žao mi je, malo me dekoncentrira, jednostavno preglasno govori kolega. Htjela sam reći, najviše se te lažne hrane na deklaracijama i nalazilo se, dok se na to nije upozorilo a to je bila kao vegetarijanska hrana pa recimo soja koja je u sebi imala GMO. I naravno nakon svih ispitivanja mi imamo i nadležan na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu imamo laboratorije kojima možemo provjeriti ispravnost hrane, odnosno proizvoda koji se nude i da vidimo to što piše na nekoj deklaraciji da li to zaista odgovara tome koliko ima tu štetnosti u svemu tome. Mislim da trebamo puno više na potrošače djelovati, ukazivati, na nas konzumente ali jednako tako i ukazivati inspekciji da naprosto obilazi ono što sam ja još jedanput zamolila da inspekcija počne ponovo raditi svoj posao, da obilazi trgovačke lance, da obilazi i tržnice. Jer danas mi kupujemo ne znam mrkvu iz Nizozemske a nama na tržnici koji se baš ono ne razumiju kažu za neko povrće da je domaće kada znamo jako dobro što može proizvesti u kontinentalnom dijelu pa makar to bilo u plastenicima ili što se može u mediteranskom dijelu proizvesti. Tako da moramo imati vjeru da će se država brinuti za nas potrošače a mi jednako tako moramo upućivati na probleme. I drago mi je evo ga i zbog toga što ulazimo ponovo Europsku uniju da bi na taj način još bolje uskladili svoje zakone bez obzira što se i u Europskoj uniji dešavaju mnogi ekscesi vezani uz hranu i uz lažiranje hrane. Ali evo ga, barem se o tome može govoriti hvala.

hrani, o deklaracijama, sastojcima i svime ostalim što treba biti deklarirano uz prehrambeni proizvod. No, i dalje jedu pod firmom proizvoda od govedine konjsko meso. A umjesto janjetine često bude i pseće meso. I pored svih tih kontrolnih mehanizama koje Europa ima i o kojima mi danas govorimo i usvajamo. Jasno, svi smo za to da imamo kvalitetnu hranu i jasno da na onim deklaracijama, ispisima, fonta 6, jer 1,2 milimetra koliko je rekao ministar to je 6-ica pa sada, vi uzmite durbin ili mikroskop da uspijete pročitati sastojke ili pak rok trajanja toga prehrambenog proizvoda. MI smo imali ovdje izjave u javnosti od ministra, bivšeg ministra da je govedina koja je bila nekoliko godina u zamrzivaču, u tekućem dušiku na minus 40 stupnjeva celzijevih zdrava za prehranu, zdrava za konzumiranje. konzumiranje. No, je li riječ zdrava ispravna isto što i kvaliteta. Dakle, nije samo u tome da je ta govedina koja je uvezena, ja mislim iz Brazila zdrava, nego je pitanje kvalitete te govedine koja je godinu, dvije bila u zamrzivaču. Ili na, u hladnjačama na minus 40 stupnjeva. E sada, pitam ja vas i ministra poglavito, gospodine ministre,

o informiranju potrošača o hrani će stupiti na snagu tek 1. 1. 2014. znači godinu dana razmak. Iako Hrvatska po svemu sudeći, ja se nadam da više rezolucija i amandmana neće biti na Hrvatsku ulazi 1. srpnja u Europsku uniju. Je li to pogodovanje još uvijek nekima koji upravo ovakvo meso uvoze u Hrvatsku i prodaju ga ovdje? Je li to pogodovanje takvom lobiju? Zašto ne od 1. srpnja ako već ne može retrogradno od 1. siječnja ove godine? Zašto ne od 1. srpnja 2013. Inspekcije su spremne, one postoje i sve postoji. Zakon postoji, direktive postoje, usvajamo ih ovdje i do 1. srpnja se one mogu početi primjenjivati. Ali očito je, ja neću insinuirati ali se po svemu da naslutiti da se pogoduje i dalje nekim uvoznicima hrane. I to nekvalitetne Hrane u Hrvatsku. A ovo 1,2 milimetra pa to je zaista, ja sam malo prije gledao ovdje u Wordu to je 6-ica, vi morate imati zaista naočale, pogotovo mi stariji za čitanje za čitanje na blizu ili moramo imati podugačke ruke, kako bismo pročitali sastojke i trajanja. Što nam rade zapravo proizvođači, neki proizvođači hrane? Evo uzmimo jogurt. Svi znamo za one plastične čaše jogurta koje smo uvijek kupovali, koristili, kako koji, neću reklamirat nijednu firmu ali oni su ovako kriomice, onako ispod žita smanjili umjesto 2 dcl sada je on 1,80. A tko to čita, tko to gleda, mi mislimo jogurt je jogurt, čaša jogurta je čaša jogurta ali nije. Ona više nije 2 dcl nego je 1,80 dlc. Mi smo dužni čitati ono što piše na proizvodu, tako to kažu ali ako zaista ovo što se govori o nekakvom fontu ili veličini slova od 1,2 mm, pogledajte koliko je 1,2 mm, to je najmanja stavka. Nadalje, kada smo govorili o GMO hrani onda smo amandmanom kao klub HDSSB-a tražili da se na svaki GMO proizvod istim slovima kakav je i naziv proizvoda, dakle istom veličinom slova napiše da je to GMO proizvod pa tko voli nek izvoli. No ni taj amandman nije usvojen, odbijen je voljom većine u Hrvatskom saboru jasno, voljom SDP i satelita. Sjećam se vremena ratnih kada smo dobivali konzerve bez ikakvog natpisa, mesne konzerve. Ja čak sumnjam i mislim kad sam i probao sam i sam jer takva su bila vremena, da je to čak bilo i hrane koja je bila za domaće životinje ali je dana preko, dakle Europa ili neki drugi su se rješavali te hrane i mi smo ju dobivali tako bez deklaracije. Evo znaju ovi ljudi koji su ovdje iz BiH također pa je taj okus bio zaista kao današnji onaj pedigre ili ne znam ni ja što. No ta su vremena prošla i došla su nova vremena, da Hrvatska uđe u Europsku kada govorimo o inspekcijama i zabranama ili pak kaznama, immediately, trenutno zabrana prodaje pa onda 2-mjesečna proba, probni period, da li će se popraviti proizvod ili pak ovaj na 6 mjeseci, 6 mjeseci, o tom je govorila gospođa čini mi se Kosor. Dakle postoje te tri kategorije, usvajamo te direktive, ali vidite što je suspektno da je taj rok 1.1.2014., dakle da se još ti ugovoreni uvozi obave. Ja znam da se uvozila i svinjetina iz Bugarske po euro po kg, polovica i da nije bilo mjesta u hrvatskim hladnjačama koliko je frigo vagona došlo iz Bugarske nego su se morale montirati hladnjače ovdje u Zagrebu gdje sam operirao radnika koji je slomio nogu jer je pao sa skele nakon montaže i pri montaži privremenih hladnjača ovdje u Zagrebu pa mi je rekao šta se radi. radi. Po Europskoj uniji ta svinjetina koja je starija od 6 mjeseci smrznuta ne smije se upotrebljavati, kod nas se smije i evo još ćemo do Nove Godine imati priliku i šansu da ju upotrebljavamo. E sad pitam se još nešto, što će biti i tko će kontrolirati onu hranu koja na tržnicama, kako kod nas kažu na pijacama, bude odbačena od kumica, snaša itd. kao neupotrebljiva za prodaju, a ljudi je masovno kupe i i upotrebljavaju. Ili pak kada kopaju po kontejneru tražeći hranu, di je tamo deklaracija, a milijun i 400 tisuća građana Hrvatske je prema službenim rezultatima siromašno. I mi sad kontroliramo one koji kupuju, ali šta je s ovih milijun i 400 ili dijelom njih od milijun i 400, kako ćemo tamo kontrolirati eventualnu mogućnost pojave raznoraznih bolesti. Kako znamo Jakovina Jakovina o zoonozama nećemo sad pričati itd., a i vi znate gospođo Sumrak, vi ste veterinar po struci, šta su zoonoze, dakle bolesti koje putem životinja prelaze i na ljude. Nadalje, Nadalje, u Europi u parlamentu se raspravlja ne o zamrznutom mesu od pola godine ili godinu dana nego o stresnom mesu. Što to znači stresno meso, pa propisuju uvjete transporta živih životinja, ma samo što im nisu tapecirung stavili u kamione, da ne bi bilo se potresli ili stresli kako bi meso bilo kvalitetnije. O tome se radi. Dakle još je odmakla regulativa Europske unije u odnosu, pogotovo u odnosu na prehrambeni proizvod koji se zove meso i mesne prerađevine pa ipak im se dogodi konjetina, ipak im se dogodi da umjesto janjetine prodaju pseće ili pasje meso, ne znam kako je sad po novom pravopisu izmišljeno. Dakle uvjeren sam i dalje da je naš hrvatski proizvod, prehrambeni i svaki najbolji i najkvalitetniji pa neka god što kažu da ja ovdje reklamiram naše hrvatsko, to je točno. A probao sam u svijetu i jedno i drugo i treće, hrvatsko je najbolje i kupujmo ga. Ali

prijašnjih pregovarači sa Europskom unijom da mi sada muku mučimo sa jednim slavonskim kulinom da ga registriramo kao slavonski, a slovenci imaju slovenski kulin. Imat ćemo problema i sada kulinom da ga registriramo, da ne govorim o teranu, prošeku i svim ostalim

zastupniče, uskoro koliko znam vi ste jednako tako europski parlamentarac bio promatrač i sada ćete biti naš europski parlamentarac. Ne, niste vi ušli. Oprostite onda. A dobro. Naime, govorili ste o zdravoj hrani. Ja samo htjela vama kao liječniku reći da ta definicija zdrave hrane ne postoji, postoji higijenski ispravna hrana koja je sigurna za zdravlje ljudi i higijenski neispravna hrana koja naravno nije sigurna za zdravlje ljudi i to su vam definicija koja je, ljudi uvijek govore o zdravoj i nezdravoj hrani. To nisu definicije ako ćemo govoriti o definicijama o definicijama hrane. A sad sam vam htjela nešto reći o našim pregovaračima koji su u stvarnosti ispregovarali pojedine proizvode, znači da uđu u EU pod zaštitom. Evo dozvolite mi ovako. Registriranih je 7 proizvoda i to je istarski pršut, varaždinsko zelje, poljički soparnik, meso zagorskog purana, lički krumpir, krčki pršut i drniški pršut. U naputku objave u Narodnim novinama su 4 proizvoda: ekstra djevičansko ulje sa Cresa, ogulinski kiseli kupus, dalmatinski pršut i baranjski kulen. U postupku rješavanja je jedan proizvod to je dalmatinsko maslinovo ulje. Proizvodi u postupku rješavanja njih je 7: paški sir, dalmatinska maraska, vodnjansko ekstra djevičansko maslinovo ulje, istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, djevičansko maslinovo ulje Valalta, ekstra djevičansko maslinovo ulje iz Poreča i virovitička paprika. U ovih 7 pogledajte sada kolega ako ste zapamtili ovih 7, bit je u tome jednako kao što ste spomenuli prošek … …/Upadica Batinić: da je u ovih godinu i pol trebalo aktivno u stvarnosti poduzeti korake vezano uz to da se završi, da i ovi proizvodi mogu ići pod ovim nazivom u EU. Trebalo se pripremit kolega. **Batinić,

Slavonski Brod – Bosanski Brod. Imamo tamo šećer iz Crvenke koji se dobrano u velikim količinama uvozi kada se peče rakija u slavonskom brodu i u slavonskim selima. Imamo mi tamo i sokove koji su zapravo gotovo neću reći zdravstveno neispravni, ali gotovo tako. Nadalje, jeste li ikad vidjeli kolegice Sumrak sardine koje su u konzervi iz Niša, tvornica sardina Niš. Niste, e vidite to su, e da to su isto potpuno ispravne zdravstveno. Ali kada bivši ministar, neću ga, nema ga ovdje spominje da je meso, dakle nije štetno za zdravlje a bilo je u hladnjači dvije godine na -40 to je već ironija pa pomalo i podsmijavanje našem narodu. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grubišić, govorili ste o smrznutoj hrani, o smrznutome mesu i hajmo to povezati sa uvozničkim lobijem. Ako se u Europi zabranjuje konzumacija mesa koje je duže smrznuto, smrznuto duže od 6 mjeseci i ako je kod nas zakon da se može, odnosno propis da se može i dulje od 6 mjeseci, tada znači da se meso koje je smrznuto u EU zapravo EU se rješava se rješava smeća i daje Hrvatskoj smeće. Uvoznički lobi pod navodnicima kupuje to meso, dobiva ga gotovo badava i prodaje ga ovdje kako bi stvorio ekstra profit. I što radi Hrvatska država? Hrvatska država taj uvozni lobi štiti i dopušta ono što nije dopušteno u EU ali se često kada joj to odgovara izgovara na propise EU. Kada znači ovo je još jedan od dokaza da uvoznički lobi caruje Hrvatskom, da uvoznički lobi nameće zakone i da su ovdje u Saboru jako dobro raspoređeni saborski zastupnici koji štite uvoznički uvoznički lobij, koji dižu ruke za takve zakone. U EU se deklarativno jako zalažu za zaštitu potrošača, međutim posljednji primjeri kojima smo vidjeli dokazuju upravo suprotno, da krupni kapital, proizvođači hrane koja je prije sam rekao najunosniji posao itekako podvaljuju potrošačima, odnosno građanima, ali ne nužno uvijek tuđim građanima, čak i građanima vlastite zemlje. je vrlo važno ono što sam prije govorio kontrole hrane na koji način se odnosimo na hrani s tim da se ne bih složio da se trebamo ko pijan plota držati one definicije hrane. Ako nešto nije dobro za Europu zašto smeće treba biti dobro za Hrvatsku? Nemamo odgovora. Niste prijavili kolega Grubišić, zaboravili ste. Ovime smo završili sa prijavljenima za raspravu. I zaključno ministar. Kratko ministre molim. Hvala. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Vrlo kratki osvrt. Vidim da je najviše zapravo pitanja bilo vezano za članak 14. odnosno ovu odrednicu o primjeni nekih članaka ovog zakona koji će stupit na snagu 13. prosinca 2014. godine. Mi govorimo o cijelom zakonu da stupa, čuli smo različite datume, nego samo određen dio odredbi vezano za inspekcijski nadzor. Vrlo jednostavno. Ova odgoda je istovjetna početku primjene odredbi same uredbe. Znači, nismo mi izmišljali nešto novo, nego smo u pravilu inkorporirali ono što predviđa i sama uredba da određene odrednice ovoga se primjenjuju sa datumom od 13. prosinac 2014. godine što znači da je to prijelazno razdoblje i da subjekti u poslovanju sa hranom koji do sada rade neće bit bez kontrole. Što se tiče i označavanja i kontrole i svega one se rade prema Zakonu o hrani kao i dosada. U ovome dijelu predviđeno je, s obzirom da je uskladba sa EU zakonskom regulativom, inkorporacija uredbe kako će vrijediti za ostale zemlje tako i za RH. S tim što ću napomenuti da je navedeni rok krajnji datum do kojeg svi moraju biti usklađeni vezano za odredbe označavanja hrane, nakon toga se ona u cijelosti primjenjuje. Sam zakon predstavlja kompletnu uskladbu i za cilj će imati osiguranje visoke razine zaštite zdravlja i interesa hrvatskih potrošača identične kao i u svim ostalim zemljama članicama EU dajući im točnu, potpunu i jasnu informaciju o hrani koja im se nudi na tržištu te im na taj način omogućiti donošenje odluke o kupnji. Zahvaljujem. Hvala i vama ministre. Imamo jednu repliku, Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine ministre ja se ispričavam što sam se dakle zabunio u iskazivanju datuma ili nadnevka kako se to kaže hrvatski u svezi primjene ovoga zakona. Ovo je još što ste vi izrekli još gore. Dakle, cijela još 2014. Ovaj lobi o kojima smo govorili Vukšić i ja ima mogućnosti da ono što radi dosada da uvozi polu-smeće ili smeće od hrane, da nas i dalje snabdijeva s takvom hranom. I treba im eto prilagodba zapravo od godinu i pol dana i više. Pa mi nije jasno, uopće mi nije jasno, ponovno postavljam pitanje ako ulazimo 1. srpnja ove godine u EU zbog čega primjena od 13. prosinca 2014., dakle početkom 2015.? Osim onog razloga o kojemu sam govorio da postoji i zaista počinje se čovjek sam pitati zbog čega i počinjemo sumnjati u namjere u svezi određivanja baš eto toga datuma 13. prosinca 2014. Je li to zaista pogodovanje?

da ste malo pomnije pročitali vidjeli bi da zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske EU. Samo dio odrednica ima prolongat kao i za sve ostale članice EU. Jednako tako označavanje, inspekcijski nadzor, kontrole, kazne se primjenjuju po postojećem zakonu, odnosno od 1.07. sukladno ovom zakonu. Nema govora o Nema govora o pogodovanju, možemo samo govoriti o tome da li sve naše inspekcijske službe trebaju i moraju biti još djelotvornije. A isto tako ako govorimo o načinu i odgovornosti onda sam posebno istakao da je odgovornost za informiranje potrošača o hrani koju imaju subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje hrane i stavljanja na tržište osnovno isključivo na subjektima koji stavljaju hranu u promet. Vidjeli smo i kroz ove slučajeve koje ste govorili neispravnih proizvoda, na koji način se to odrazi na te koji na tržište stavljaju hranu koja nije da li zdravstveno ispravna ili ne odgovara kvaliteti na na koju je hrana deklarirana.